Idemo na prijedlog Odluke o razrješenju člana Vijeća za elektroničke medije i prijedlog Odluke o imenovanju članice i predsjednice Vijeća za elektroničke medije. Predlagateljica odluke je Vlada RH. odredbom članka 68. Zakona o elektroničkim medijima određeno je da Hrvatski sabor imenuje i razrješava predsjednika i članove vijeća na prijedlog Vlade RH. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Želite li uvodno obrazložiti? Uvodno će obrazložiti prijedloge odluka zamjenik ministrice kulture profesor Berislav Šipuš. Izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovane dame i gospodo. Sukladno članku 60.stavka 12. Zakona o elektroničkim medijima ravnatelj Agencije za elektroničke medije koji je ujedno i predsjednik i član Vijeća za elektroničke medije gospodine Zdenko Ljevak diplomirani inženjer podnio je zahtjev za razrješenje dužnosti s danom 31.prosinca 2013.na koju je imenovan odlukom Hrvatskog sabora od 5.lipnja 2009.godine. i time je gospodin Ljevak podnio zahtjev za razrješenje dužnosti člana Vijeća za elektroničke medije. zbog proteka kao što znate vremena predlaže se razriješiti s dužnosti gospodina Ljevaka bez navedenog ovog preciznog datuma na … /Govornik se ne razumije./ … i time će on biti razriješen objavom donošenja odluke o razrješenju od strane Hrvatskog sabora. I drugo, temeljem zaključka Vlade RH Ministarstvo kulture je temeljem Zakona o elektroničkim medijima objavilo javni poziv za imenovanje člana Vijeća za elektroničke medije i prikupilo prijave kandidata. Članove Vijeća za elektroničke medije imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH i Ministarstvo kulture zaprimilo je 19 prijava kandidata dostavljenih u roku određenim javnim pozivom. I razmotrivši prethodno navedene prijave Ministarstvo kulture je predložilo da Vlada RH predloži Hrvatskom saboru imenovanje gospođe Mirjane Rakić za članicu i predsjednicu Vijeća za elektroničke medije.

da predstavnik Vlade kaže da ne zna s kojim datumom će se razriješiti i da će gospodin Ljevak biti razriješen sa datumom koji bude objavljen kada bude Sabor, to je smiješno. Ja znam Ja znam da vi hoćete gospođu Rakić imenovati zato što vam politički paše, ali imaju određena pravila po kojima se rade akti koji se šalju u ovaj Visoki dom. I ako nekoga razrješujete vi morate naznačiti datum s kojim je on razriješen. O tome odluku ne može donositi Hrvatski sabor. Vi ste predlagatelj i vi predlažete datum. I sada se vraćamo na onu prethodnu točku nije ni čudno što je kolega Mesić potrošio toliko vremena. dakle ako razrješujete nekoga recite kada, ako imenujete nekoga recite od kada. A vi to nažalost niste rekli sada. Čovjeka razrješujete na njegov osobni zahtjev. Imenujete nekoga na vaš politički prijedlog. Bez obzira što se mi protivimo ali morate imati datum. I meni nije jasno gospođo potpredsjednice kako se takva točka može naći na dnevnom redu. redu. Ja znam što piše gospođo tajnice, to sve stoji, ali ja samo govorim, pogledajte u fonogram sjednice, što je u ime predlagatelja rekao zamjenik ministrice. Pustimo što piše u zakonu, on je govorio kontra od onoga što piše u zakonu. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a kolega Jasen Mesić. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Možda na prvi pogled kolegice i kolege se ovdje radi o jednom uobičajenom opozivu i uobičajenom imenovanju. Gospodin Ljevak je podnio ostavku prije 4 mjeseca, više od 4 mjeseca. Ta ostavka mu nije bila prihvaćena. On je podnio ostavku u rujnu mjesecu jer se već onda znalo da će gospođa Rakić biti imenovana na ovo mjesto. I ako pogledate u dokumentima koji su vam priloženi uz ovo imenovanje onda ćete vidjeti da se 4 mjeseca čekalo da se provede natječaj na koji se javilo 19 kandidatkinja i kandidata da bi se imenovalo gospođu Rakić koja je od 1.1. ili od 3.1.ako se ne varam u mirovini. Dakle na cijeli ovaj niz mladih stručnjaka i svega ostaloga mi povlačimo ljude iz mirovine koji su do sada bili novinari na HRT-u, dakle nikakvog iskustva nemaju u radu u nezavisnom kontrolnom tijelu, nikakvog iskustva nemaju u medijskoj regulativi, nikakvog iskustva na onim poslovima koje vijeće kao nezavisni regulator obavlja, a i ono što obavlja vijeće upravo se najviše bavi HRT-om. Zašto Zašto u natječaju se ne inzistira da član Vijeća za elektroničke medije ima visoku stručnu spremu? Nije ni u prošlosti to uvijek bio slučaj, ali mislim da bi bilo dobro. Ima li gospođa Rakić VSS ili ju odmah predlažemo za predsjednicu Vijeća za elektroničke medije? Ako imate njen životopis vidjet ćete. Da li je moguće da između tih 19 kandidatkinja i kandidata od kojih su neki magistri znanosti nisu bolji kandidati za ovo mjesto od gospođe nisu bolji kandidati za ovo mjesto od gospođe Rakić? Da li je ono što nas čeka u budućnosti sa to je jačanje agencije koja ima zakonom širok definiran djelokrug njezina rada nadležnosti i obaveza kojih je provođenje vrlo značajno i za razvoj hrvatske medijske proizvodnje da li se može ono očuvati i razviti. Veliko je pitanje da li novi čelni čovjek može odgovoriti tim stvarima. Podsjećam da smo imali ljetosne promjene Zakona o elektroničkim medijima koje su omogućili da se iz Fonda za pluralizam medija koji je bio namijenjen za razvoj malih lokalnih radio i tv postaja se po prvi puta otvorila mogućnost da se iz tih sredstva financira nešto što se zove neprofitni mediji koji danas primaju što iz proračuna Ministarstva kulture, što iz tog fonda više od 6 milijuna kuna. Više od kompletne arhivske …/Govornik se ne razumije./… Republike Hrvatske. Dakle, dovoljno je da otvorite medij, neki portal, da ste udruga, da ne ostvarujete profit, nikakve druge obaveze nemate i dobijete dotacije recimo od Ministarstva kulture do iznosa od 400 tisuća kuna. I nitko vas dalje ništa ne pita. Pa to je stvarno dođe čovjeku da sam u svojoj udruzi, recimo ronilačkom klubu osnuje portal pa recimo koji bi se bavio tumačenjem zaštite kulturne baštine u zaštićenim cjelinama, sigurno bi dobio dotaciju 400 tisuća kuna. Mada ne vjerujem jer bi vjerojatno kritizirao zakone iz područja zaštite zaštićenih cjelina na tom portalu. Tako da vjerojatno i ne bi. Želim samo nešto reći, između ostalog u Vijeću za elektroničke medije prošli put smo imali imenovanje osobe za koju je povjerenstvo zaključilo da je u sukobu interesa. Gospođa Goga Simonović kolegice i kolege iz kukuriku koalicije u sukobu je interesa po nalazu povjerenstva jer je istovremeno u upravnom Vijeću HINA-e i u nezavisnom regulatoru što ne smije biti. Do sada se nije povukla. I sada predlažete osobu, odgovoriti će nam gospodin zamjenik ministrice da li ima visoku stručnu spremu ili nema, osobu koju pamtimo prema našim informacijama da je izgovorila da je predsjednik Tuđman ratni zločinac, oličenje objektivnosti. I takvu osobu bi trebali podržati za predsjednika, odnosno predsjednicu Vijeća za elektroničke medije, nezavisnog regulatornog tijela koje će nadzirati sve televizijske, sve radijske postaje i sve neprofitne medije u Republici Hrvatskoj.

imamo repliku prije toga. Ivan Šuker. zamjenik ministrice u svom uvodnom obrazloženju nije rekao datum kada se razrješuje gospodin Ljevak jer u trenutku kada je sve ovo rješavano nije se znalo kada će gospođa Rakić otići u mirovinu. Rekli ste da nema visoku stručnu spremu, bitno je da ima partijsku spremu. I vrlo bitno da ste trebali naglasiti da hrabrost i za davanje ove izjave je skupila nakon 3. siječanjskih izbora i ovu izjavu je dala 4. siječnja. No, vjerojatno će biti puno objektivnija u u prosuđivanju neprofitnih medija nego što je bila objektivna u prosuđivanju povijesne uloge predsjednika Tuđmana. No, s obzirom i na neke izjave, neki dan premijera, predsjednika hrvatske Vlade a i drugih partijskih poslušnika očigledno da netko želi revidirati povijest Hrvatske ali na načine na koje nisu revidirali ni naši najveći neprijatelji. **Zgrebec, Dragica Kolega Šuker sva sreća postoje neki međunarodni sudovi eto koji su rekli da ne postoji udruženi zločinački pothvat i da su neke stvari su ipak svojim pravomoćnim presudama stavili u povijesti tamo gdje trebaju biti stavljeni. Ali sada pogledajte kako to povjerenje nakon što smo dokinuli politički konsenzus u Zakonu o HRT-u, sada kada smo otvorili ovo imenovanje za nezavisnog regulatora koji bi trebao nadgledati sve medije, gdje idemo sa ovakvim prijedlogom. Ali podsjećam vas kolega Šuker da je analitika pokazala da u zadnje vrijeme dok je gospođa Rakić bila jedna od vodećih ljudi na televiziji da je zastupljenost pozicije i opozicije u javnom mediju, prije svega ovdje mislim na Hrvatsku radioteleviziju bilo negdje 90% za poziciju, 10% za opoziciju. I to po logici stvari je u redu. I evo očito tu osobu treba nagraditi da bude na čelu nezavisnog regulatornog tijela pa će valjda onda procjenjivati rad ostalih medija koji kada se tako budu odnosili prema objektivnom prikazivanju stvari vjerojatno će biti zadovoljna. Gospodine Šipuš želite završno? Izvolite. Profesor Berislav Šipuš. Hvala gospođo potpredsjednice, evo vrlo kratko. Što se tiče razrješenja gospodina Ljevka on je sam inzistirao da piše datum 31.12., mi smo bili spremni sa kompletnim materijalom, međutim, nije došlo do glasovanja u prosincu 2013. godine. I u prijedlogu kojeg imamo ovdje zajedno sa svim ostalim materijalima tu odluku o razrješenju člana Vijeća za elektroničke medije piše razrješuje se Zdenko Ljevak dužnosti člana Vijeća za elektroničke medije, klasa, urudžbeni broj, Zagreb, predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko. Znači držimo da će kao i njegovo razrješenje tako i imenovanje gospođe Rakić biti danom odluke Hrvatskoga sabora. Što se pak tiče gospođe Rakić Mirjane ona je u Zagrebu 30. prosinca 1971. godine dobila diplomu o završenom studiju diplomiranog politologa. Hvala. **Mesić, Jasen (HDZ)** U materijalima s kojima smo raspravljali na odboru postoje lijepo tri dopisa gospodina Ljevaka. Jedan od početka rujna, jedan od sredine rujna i jedan iz prosinca mjeseca. Niti u dopisu od početka rujna, niti od sredina rujna ne postoji njegov zahtjev da želi da bude razriješen sa 1.1. nego se to tek navodi nakon trećeg dopisa gospodina Lijevka i to postoji u našim materijalima koji su kolegice i kolege vidjeli. Istovremeno u javnom pozivu, drago nam je da mi je ovo kolega Šipuš rekao vezano za studij politologije. Istovremeno javni poziv nije bio precizirao i to je savjet za ubuduće da mora biti visoka stručna sprema za to mjesta, pa mogućnosti i koja kako bi mogli odlučivati o tome da li je stvarno osoba kompetentna da bude u regulatornom tijelu ili da ne bude. Ivan Šuker, replika. Dakle, vi kao predlagatelj morate definirati datum kad se netko razrješuje, kad se netko imenuje. Vi to morate reći ovdje, jer ako to ne kažete mi ne možemo donijeti odluku jer ta odluka je nepotpuna. Reći da se ne razumije./… itd. vi za imenovanje točno iz milijun i jednog razloga morate definirati datum. Ako ste znali da ovaj zakon ne možete raspraviti do tada i tada mogli ste navesti da šta ja znam imenuje se sa 15. veljače i razrješuje. ne možete ostaviti ovako prazan datum. To kod stupanja zakona na snagu može biti da stupa prvog ili osmog dana objave u "Narodnim novinama" ili danom objave u "Narodnim novinama". Ali sva imenovanja i razrješenja moraju ići sa točnim datumom iz milijun i jednog razloga. I pogledajte u odlukama koje je donio ovaj Visoki dom nikad se ni jedna odluka nije donijela da nije bilo točno definirano s kojim datumom se netko razrješuje, s kojim datumom se netko imenuje. Zaključujem raspravu. O prijedlozima odluka glasat ćemo naknadno. **Leko, Josip